Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege,

Podnositelj je glavni državni revizor na temelju čl. 24. Zakona o Državnom uredu za razviju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Izvolite Hvala lijepo predsjedavajući. U ime kluba Mosta tražim stanku na temu Ureda državne revizije tj. izvješća. Mi moramo ovdje ukazati da iz godine u godinu imamo izvješće Državne revizije koje je kvalitetno odrađeno i svaki put vidimo brojne anomalije na koje upozorava Državna revizija. Tako i sada, imamo 50% uvjetnih izvješća i što se tiče lokalne samouprave, tvrtki u vlasništvu države, lokalne samouprave, što se tiče koncesija, što se tiče državnih tvrtki, a vidimo kako funkcionira DORH. Sve je to Državna revizija gospodo što mi raspravljamo kao saborski zastupnici dostavila nadležnim tijelima, sve anomalije i kriminal koji je uočen državna revizija nama to prezentira, mi ode raspravljamo, a što se događa? Događa se da iz DORH-a nam cure informacije, da, vidimo slučaj i Pađene Krš, slučaju gđe. Rimac, a vidimo i zadnji slučaj, JANAF. Vidimo kako funkcioniraju naše institucije. Mi moramo ovdje raspraviti o institucijama koje su nadležne kao što je DORH jer državna revizija odradi svoj posao. Tako smo govorili o slučaju brodogradnje gdje su novac namjenski država davala milijarde, one nisu trošene za brodogradnju, tako imamo i zadnji slučaj JANAF. Sve se u biti odlučuje u dubokoj državi, u klubu kao što je Slavonska 9, državna revizija sav svoj trud koji uloži i mi ode ove rasprave, baci se pod vode, pod noge jer institucije ne funkcioniraju. Vidimo kako iz DORH-a cure informacije i vidimo kako se prekidaju mjere, kako se, što se događa. Prema tome još jednom upozoravam, svaka čast državnoj reviziji, ali ostale institucije kao što je DORH ne funkcioniraju .../Upadica: Vrijeme./... i zbog toga nam se raspada država. Hvala lijepo. Odobravamo 5 minuta stanku. Nastavljamo u 10,33.